Vladimir (HDZ)** Idemo dakle na sljedeću točku - Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2008. godinu sa financijskim pokazateljima Podnositelj je Vlada koja je podnijela ovo izvješće na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ivan Bubić će dodatno kratko obrazložiti izvješće. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni zastupnice i zastupnici. Poslovanje s državnim robnim zalihama u 2008. godini odvijalo se sukladno odredbama Zakona o strateški robnim zalihama propisima važećim za proračun i proračunske korisnike, te odlukama i zaključcima Vlada Republike Hrvatske. Zakonom je određeno da se strateške robne zalihe za osiguranje osnovne opskrbe i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko tehnološki i ekoloških katastrofa. Robne zalihe mogu se koristiti i za upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, humanitarne pomoći, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Robne zalihe ne mogu se koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu. Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama je skraćeni prikaz upravljanja robnim zalihama za 2008. godinu. Sukladno zakonskim odredbama obavljen je redoviti godišnji popis državnih robnih zaliha s danom 31.12.2008. godine. Popis su obavile popisne komisije skladištara i u njihovom radu sudjelovali su i predstavnici Ravnateljstva za robne zalihe. Konstatirani su zanemarivi manjkovi u iznosu od 4 tisuće 636 kuna tri vreće za spavanje i 35 deka. U strukturi strateških robnih zaliha za 2008. godinu najveću vrijednost čini 13 vrsta proizvoda 93% ukupnih zaliha i to eurodisel eurodisel gorivo 26%, pšenica 12, meso 11, mazut 9%, meso, ribe i ostale konzerve 7%, cjelodnevni suhi obrok 6%, šatori, vreće, poljski ležajevi, posteljina 5%. U 2008. godini izvršena je nabava robe u vrijednosti od 88 milijuna kuna. Ukupni prihodi i primici u 2008. godini iznose 107 milijuna 212 tisuća 045 kuna a ukupni rashodi i izdaci 111 milijuna 7 tisuća 526 kuna te je ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3 milijuna 795 tisuća 481 kunu. Manjak prihoda i primitaka pokriva se iz viška prihoda i primitaka iz ranijih godina. Raspoloživi višak prihoda i primitaka u slijedećem razdoblju iznosi ukupno 81 milijun 489 tisuća i 7 kuna. Višak prihoda koristit će se sukladno članku 16. Zakona o strateškim robnim zalihama i to za nabavu strateških zaliha sukladno bilanci u iznosu od 68 milijuna 889 tisuća i 6 kuna sa ulaganja tekućeg investicijskog održavanja skladišta u vlasništvu Državnih robnih zaliha. Na temelju gore narečenog možemo konstatirati da je u 2008. godini izvršen niz aktivnosti i osnovne karakteristike poslovanja bile su redovito vršenje kontrole robnih zaliha dovele su do reda među tvrtkama skladištarima, vrijednost strateških robnih zaliha veća je za 55% u odnosu na 2007. godinu, povećani su rashodi za nabavu strateških zaliha u odnosu na 2007. godinu za 98%, izvršena je nabava strateških robnih zaliha u iznosu od 88 milijuna kuna, smanjene su obaveze i dugoročna potraživanja, prihodi ostvareni iz poslovanja s državnim robnim zalihama uplaćivani su na jedinstveni račun državnog proračuna, izvršeno je obnavljanje strateških robnih zaliha kukuruza i pšenice radi očuvanja kakvoće. Stanje u robnim zalihama je takvo da su se u svakom trenutku nastupa okolnosti iz članka 2. Zakona o strateškim robnim zalihama može .../Govornik se ne razumije./... tj. u slučajevima elementarne nepogode i a isto tako u potrebi slanja humanitarne pomoći u druge zemlje kao što je nedavni slučaj slanja humanitarne pomoći u Republiku Albaniju. čuvanja i obnavljanja strateških robnih zaliha maksimalno su racionalizirani a popunjavanje zaliha kontinuirano se provodi u skladu sa financijskim mogućnostima odnosno dostupnosti sredstava državnog proračuna i sredstava od redovnog poslovanja sa strateškim robnim zalihama ne dovodeći u pitanje funkcionalnosti strateških robnih zaliha. U slučajevima nepoštivanja ugovornih obaveza kao što je nedavni slučaj Đakovština d.d. Đakovo Ravnateljstvo za robne zalihe poduzima sve pravne radnje u osiguranju povrata robe, donosi upravno rješenje o povratu robe, podnosi kaznene prijave protiv društva i odgovornih osoba, osigurava naplatu sredstava osiguranja koji su sastavni dio ugovora, naplaćuje se kao izvršni vjerovnik u novcu a sve to u cilju zaštite imovine i interesa Republike Hrvatske. Slučaj Đakovština d.d. Đakovo je prvi slučaj od 2004. godine bespravnog raspolaganja strateškim robnim zalihama i po reakciji državnih istražnih tijela možemo očekivati primjereno kažnjavanje počinitelja a što će zasigurno biti od poruka za dosljednim poštivanjem ugovornih obaveza s tijelima državne uprave a isto tako i u gospodarskom poslovanju na području Republike Hrvatske. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora, zahvaljujem na pozornosti. (HDZ)** Hvala. Odbor za gospodarstvo? Odbor za poljoprivredu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče i ravnatelju, kolegice i kolege. Vrlo kratko ću se osvrnuti na ovogodišnje Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama. Naime, donošenjem Zakona o strateškim robnim zalihama 2002. godine robne zalihe su definirane kao zalihe za slučaj rata ili neposredne ratne opasnosti velikih prirodnih nepogoda ili tehničko tehnoloških katastrofa. One se ne mogu koristiti za otklanjanje poremećaja na tržištu i po tome se razlikuju od tržišnih robnih zaliha koje smo do tog vremena imali i sa njima i dosta problema. Čine ih osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi nužni za život, zatim naftni derivati, materijali i sredstva za proizvodnju neophodnu za takve slučajeve. Zalihama upravlja Vlada a nadzor vrši Savjet za robne zalihe. Kao robne zalihe mogu se držati žitarice i njihove prerađevine, meso i mesne konzerve, mlijeko i mliječne prerađevine, masnoće, zaslađivači, sol i začini, konzervirano povrće, kava, koncentrati juha, cjelodnevni suhi obroci, dječja hrana, naftni derivati, oprema za zdravstveno zbrinjavanje stanovništva, higijenski proizvodi itd. Sve skupa 60 do osamdesetak različitih vrsta proizvoda koji se mogu držati kao strateške robne zalihe. Vrlo je važno kako se vrši nadzor nad takvim zalihama jer se većinom drže u robi a manje u novcu. Dosadašnja praksa upravljanjem i nadzorom nad robnim zalihama proizvela je i nekoliko afera prvenstveno vezano uz pšenicu pa eto i ova najnovija koja je vezana uz tvrtku Đakovština. Iz izvješća je vidljivo da u 2008. godini je povećana zaliha naftnih derivata, ribljih konzervi, soli, cjelodnevnih suhih obroka i poljskih ležajeva pa je vrijednost strateških zaliha povećana za 45%. Budući da se u zalihama nalazi i ostatak tzv. tržišnih zaliha što u robi a što u potraživanju iz ranijih razdoblja to značajno utječe i na financijske pokazatelje. Visoki iznos kratkoročnih potraživanja od preko 740 milijuna kuna ima i značajan iznos nenaplativih ili teško naplativih potraživanja. Na primjer, gotovo 90 milijuna kuna zateznih kamata, 1,6 milijuna po sudskim te oko 2,6 milijuna kuna sumnjivih i spornih potraživanja i vjerojatno bi trebalo početi i te financijske stavke raščišćavati. Posebnu pozornost treba posvetiti nadzoru nad robnim zalihama posebno redovitim ali i izvanrednim popisima imajući u vidu da su skladištari često neovlašteno koristili ove zalihe pa se to eto i nedavno desilo. U izvješću se iznosi podatak da se na svim lokacijama na kojima su uskladištene robne zalihe popisu zaliha nisu sudjelovali članovi komisija za inventuru koje je imenovao ravnatelj, odnosno ovlašteni radnici Ravnateljstva za robne zalihe. Tako je npr. na 21 lokaciji popis robnih zaliha obavio sam skladištar što smatramo da nije u redu. Imajući u vidu da je u dosadašnjem radu s robnim zalihama bilo nepravilnosti, odnosno neovlaštenog korištenja od strane skladištara, a moja kolegica kaže da je to krađa, nužno je vršiti ad hoc ili izvanredne inventure da ne bi dolazilo do takvih slučajeva. Npr. ako što se otkrio manjak pšenice, između ostalog i robnih zaliha u tvrtci "Đakovština" predsjednica Vlade je najavila da će se izvršiti popis zaliha u vlasništvu države, dakle ne samo strateških nego vjerojatno i nekih ostataka koji se odnosno na tržišne zalihe s ciljem da se nadoknadi pšenica seljacima koji su svoju robu tamo uskladištili. Postavlja se za nas pitanje zašto šest mjeseci od donošenja Zakona o skladišnici za žitarice i industrijsko bilje nisu poduzete potrebne radnje da se npr. raspiše natječaj za ovlaštenog skladištara gdje bi ljudi mogli sa sigurnošću uskladištiti svoj proizvod ukoliko ga ne žele u tom trenutku i prodati. Postavlja se i pitanje ako država obešteti poljoprivrednike koji su uskladištili pšenicu koja je nestala i preuzmu takvu obvezu potraživanja od "Đakovštine" neće li to proizvesti onda i negativne posljedice i negodovanja onih koji su pšenicu prodali, a nisu ju u te tvrtke uspjeli naplatiti. Dakle, budući da je predsjednica Vlade najavila da će se izvršiti ovakav popis pšenice u vlasništvu države bilo bi dobro da o tome dobije informaciju i Hrvatski sabor. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite.

Ovo izvješće, kao i dosadašnja izvješća koja nam dolaze su pisana na isti jednostavan način, razlikuju se samo u brojkama. Možda je i smisao da budu tipska, ista, samo da se stvar odradi, a da se ne radi u sadržaj i u bit problema. A o biti problema robnih zaliha najbolje govore ova zadnja događanja u "Đakovštini". Iako ćemo raspravljati sada o ovom izvješću čisto formalno, nakon ove strašne afere u "Đakovštini" koja je mnoge naše poljoprivrednike, seljake dovela na prosjački štap, kao da se ništa nije dogodilo, onda smo definitivno promašili stvari. Slučaj "Đakovština" govori da su robne zalihe u našoj zemlji od početka praćene ili aferama ili su obavijene velom tajni i možda je, ja mislim da ne možda nego i sigurno, došlo vrijeme za promjene u ovom sektoru. U prvom redu možda bi trebalo promijeniti i doraditi sam zakon o strateškim robnim zalihama koji je pun nejasnoća i nedorečenosti i moglo bi se reći da je zaista zastario. Naime, imamo cijeli set poljoprivrednih zakona gdje smo definirali poljoprivredu kao stratešku djelatnost. Imamo tržne redove, tržišne intervencije kroz potpore privatnom skladištenju, imamo Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice. Stoga se i postavlja pitanje kako ovaj zakon stoji s usklađenjem s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, da li je ovaj zakon ovakav kakvog ga imamo potreban kad jednog dana uđemo u Europsku uniju, odnosno kakva je tu europska regulativa. Sljedeće pitanje, da li su se tu stvari promijenile našim ulaskom u NATO? Moje naredno pitanje glasi: da li je iz sustava korištenja robnih zaliha i stvarno isključeno bilo kakvo korištenje istih za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu, kao što je to i određeno u zakonu članak 3. stavak 2. Ili konkretno, mi očito još uvijek u praksi imamo tržišne robne zalihe koje su se stvarale i postojale po sad već davno nevažećem zakonu iz 1998. godine. Koja je to roba, koji su to proizvodi? Zar ih još nismo prodali do kraja i kad ćemo to zapravo napraviti? Naime, i u ovom izvješću se navode podaci o stanju i tržnih robnih zaliha kojih je u strukturi robnih zaliha u 2008. godini bilo 3%. U izvješću, da samo podsjetim, za 2007. godinu je to iznosilo 9%. Tržišnih robnih zaliha nema u Zakonu o strateškim robnim zalihama iz 2002. godine. On poznaje uz strateške još i operativne robne zalihe, članak 13., o kojima ovo izvješće ne govori ništa, a ravnateljstvo izrađuje pregled operativnih robnih zaliha. Možda bi bilo dobro da i o tome dobijemo neku konkretniju informaciju. Naime, tržišne robne zalihe se u važećem zakonu spominju samo u prijelaznim odredbama, tj. u članku 31. stavak 1. gdje se navodi: roba iz robnih zaliha koja prema bilanci više ne bude predstavljala robne zalihe te roba koja predstavlja tržišne robne zalihe do stupanja na snagu ovoga zakona prodati će se prema tržišnim uvjetima. Dalje, u izvješću je navedeno da se 2008. godine godišnji popis roba obavio kod 75 pravnih osoba, skladištara državnih robnih zaliha. Od ukupno 88 lokacija na kojima je izvršena inventura, na 67 lokacija su pored propisane komisije skladištara sudjelovali i ovlašteni djelatnici ravnateljstva za robne zalihe. Kako se određuje sudjelovanje ovlaštenih djelatnika, odnosno po kom kriteriju se odabiru slučajevi kad ti ovlašteni djelatnici ravnateljstva sudjeluju u godišnjem popisu? Možda bi bilo dobro da znamo koliko imamo tih skladištara. Broj, ne teritorijalni razmještaj robnih zaliha jer je to državna tajna. To bi bilo bitno jer tako možemo znati da li je brojka od 75 pravnih osoba skladištara koji su obuhvaćeni godišnjim popisom roba u 2008. puno ili malo. 2007. godine je bilo godišnjim popisom obuhvaćeno 69 pravnih osoba skladištara. Isto tako, bilo bi dobro znati po kom kriteriju je izabrano tih 75 pravnih osoba skladištara kod kojih se obavio godišnji popis roba državnih robnih zaliha. Da li je to slobodna procjena ravnatelja Državnog ravnateljstva za robne zalihe ili kakvog godišnjeg plana aktivnosti ili to možda ide na neki drugi način primjerice prijava sumnjivih skladištara, nestanak robe ili nešto slično. Što se tiče kontrole državnih robnih zaliha poglavlje VIII u izvješću se daju samo načelne konstatacije i to, da je u 2008. godini u više navrata izvršena kontrola roba državnih robnih zaliha, te da su kontrolu provodili predstavnici Ministarstva gospodarstava, rada i poduzetništva, Ravnateljstvo za robne zalihe i Državni inspektorat. Koliko je to više navrata i kod koga? Samo se spominje da je izvršen i nadzor nad poštivanjem ugovornih obveznika korisnika autocisterni u vlasništvu ravnateljstva. Koliko i kod koga? U srpnju 2008. godine izvršena je kontrola stanja i poštivanja ugovornih obveza skladištara mesa u živom. Ništa od detalja. Izvješća je vidljivo poglavlje XII strana 11. da imamo posebni program održavanja skladišnog prostora za smještaj državnih robnih zaliha. Tko ga donosi i da li je to tajna? Posebnog ovlaštenja za taj program nema u zakonu. Imamo samo za bilancu i godišnji program strateških robnih zaliha. Možda je program održavanja unutar godišnjeg programa. Inače, bilo bi dobro da zbog transparentnosti bilanca bude dostupna javnosti. Znamo samo da ju je Vlada donijela u lipnju 2004. godine temeljem ovlaštenja iz članka 9. zakona. Naravno, ono što nije državno tajna, jer je osnovni teritorij razmještaj robnih zaliha državna tajna i da godišnji plan koji donosi Vlada, a koji se sukladno članku 10. donosi za sljedeću godinu do kraja tekuće godine istodobno s postupkom donošenja državnog proračuna isto bude dostupan javnosti. Ovi akti se očito ne objavljuju. Možda bi bilo puno manje tajni i afera u robnim zalihama kad bi neke stvari koje nisu državna tajna transparentne. Hvala. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, ravnatelju ravnateljstva, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama se nalazi Izvješće o stanju upravljanja robnim zalihama za 2008. godinu zajedno sa financijskim pokazateljima poslovanja za isto razdoblje kojeg će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati u svim njegovim segmentima prvenstveno iz razloga što se radi o izvješću koji na jedan cjelovit, te kvalitetan način prikazuje stanje, upravljanje i poslovanje robnim zalihama Republike Hrvatske. Tome treba pridodati i činjenicu kako su Vlada Republike Hrvatske koja je zadužena za upravljanje robnim zalihama, te Ravnateljstvo za robne zalihe koje predstavlja jedno od upravnih organizacija Ministarstva rada i poduzetništva zaduženo za obavljanje upravno-administrativnih i operativno-stručnih poslova u potpunosti se pridržavali odredbi važećeg Zakona o strateškim robnim zalihama, te odredaba državnog proračuna. Osim toga, Ravnateljstvo za robne zalihe postupalo je sukladno bilanci strateških robnih zaliha koju je Vlada Republike Hrvatske po prvi puta donijela 2004. godine. I konačno sukladno Godišnjem programu strateških robnih zaliha za 2008. godinu. Prethodno navodim čisto iz razloga kako bismo se prisjetili vremena za kojeg želimo vjerovati da je daleko iza nas i da više nikad neće ponoviti, a u kojima su se uz poslovanje sa robnim zalihama vezivale mnoge afere zbog netransparentnog i neodgovornog odnosa prema imovini Republike Hrvatske. Također želimo podsjetiti na činjenicu kako je zaista trebalo puno volje, snage i znanja da bi se tadašnje alarmantno i totalno neodrživo stanje dovelo u potpuni red o čemu najbolje mogu posvjedočiti Vlada Republike Hrvatske, a pogotovo djelatnici Ravnateljstva za robne zalihe koji su zajednički radili na konsolidaciji, znači stanja u robnim zalihama. Na žalost, najnoviji slučaj "Đakovština" u okviru kojeg je između ostalog utvrđen i manjak uskladištenih količina strateških robnih zaliha u vrijednosti od oko 2,8 2,8 milijuna kuna, odnosno oko 2000 tona pšenice i 1000 tona kukuruza jednim dijelom baca sjenu na prethodno iznesenu konstataciju. Međutim, ovdje je važno naglasiti kako su nadležne državne institucije, dakle Vlada Republike Hrvatske, Ravnateljstvo za robne zalihe i sudbena vlast poduzeli sve pravne radnje koje im stoje na raspolaganju sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske kako bi se utvrdile konkretne odgovornosti, ali i zaštitili interesi države. Stoga smatramo da je ovdje nekorektno spominjati kao malo prije i devalvirati sve ono što je učinjeno u proteklih sedam, osam godina na konsolidaciji stanja u robnim zalihama radi ovoga novoga slučaja. I mislim da je jako bitno konstatirati da su sve državne institucije poduzele sve one nužne aktivnosti koje im stoje na raspolaganju kako bi se i ovaj slučaj rasvijetlio. Naravno u ovom kontekstu posebno pozdravljamo napore koje čini Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede kako bi se iznašlo adekvatno rješenje da se obeštete svi oni poljoprivrednici koji su ovim slučajem oštećeni. Evo svjedoci smo da je Vlada Republike Hrvatske prošli tjedan i donijela odluku koja će sigurno znatno doprinijeti našim poljoprivrednicima i olakšati im koliko toliko ovo teško stanje u ovome kriznome vremenu. Upravo radi spomenutog slučaja, ali i prije svega kako bismo izbjegli alarmantna stanja koja smo imali prije desetak godina Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice naglašava važnost strogoga pridržavanja odredbi Zakona o strateškim robnim zalihama, propisa za proračun i proračunske korisnike, te odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske. Dakle, važnost da svi subjekti koji se pojavljuju u poslovanju sa državnim robnim zalihama postupaju na jedan transparentan i vjerodostojan način, te u duhu dobrog gospodarstvenika. O ulozi i značaju robnih zaliha mislim da je dosta bilo govora od mojih prethodnika, a i državni tajnik je dosta govorio o tome. Znači, moglo bi se govoriti puno toga o ulozi i značaju u robnim zalihama. Međutim, mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice želimo prisjetiti nas i ukupnu hrvatsku javnost na ulogu i značaj robnih zaliha koje su one odigrale za vrijeme Domovinskog rata i neposredno nakon Domovinskog rata, dakle za vrijeme mirne reintegracije. Ukupno gledajući Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama kao i njegovi financijski pokazatelji ukazuju na nastavak izuzetno odgovornog i kvalitetnog poslovanja sa robnim zalihama čemu u prilog ide niz podataka i pokazatelja od kojih ću spomenuti samo neke. godišnji popis obavljen je kod 75 pravnih osoba i na 88 lokacija uz utvrđeni zanemarivi inventurni manjak u iznosu od 4600 kuna. Unatoč ostvarenom manjku prihoda i primitaka u iznosu od 4 milijuna kuna u protekloj godini, odnosno 2008. godini. Raspoloživi višak iz prethodnih godina još uvijek je na visokih 81 i pol milijun kuna. Ukupna vrijednost robnih zaliha povećana je za oko 45%, odnosno za 99 milijuna kuna, pri čemu su strateške robne zalihe povećane 55%, a tržište je svedeno na svega 3% ukupne vrijednosti robnih zaliha, što navodi na zaključak kako će ravnateljstvo za robne zalihe ubuduće svoje poslovanje bazirati isključivo na strateškim robnim zalihama, za što smatramo da je jako dobro. Potraživanja isto tako su i u 2008. godini, a koliko imam informacije još značajnije u 2009. smanjena, ali prisjetimo se da je unazad nekoliko godina ili konkretnije koncem 2003. godine da su ta potraživanja iznosila nekih milijardu i 300 milijuna kuna. Danas su ona svedena koliko imam informacije na nekih 300 do 400 milijuna kuna koncem 2009. godine. A koncem 2008. godine iznosila su negdje, nešto manje od 800 milijuna kuna. Na koncu može se zaključiti kako su aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u protekloj godini, odnosno 2008. godini kao i prethodnih nekoliko godina išle u pravcu normaliziranja stanja upravljanja robnim zalihama, te stvaranja pretpostavki za jedan kvalitetan i stručan rad ravnateljstva za robne zalihe koji će biti u potpunosti sposobno reagirati u kriznim situacijama i iznalaziti kvalitetna rješenja za njihovo prevladavanje. Na kraju Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, uz potporu i Vladi i Ravnateljstvu za robne zalihe u njihovom budućem radu podržava ovo izvješće, i prilikom glasovanja će glasati za ovo izvješće. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Upravljanje robnim zalihama zbog njihovog značaja za pravodobnu opskrbu stanovništva tijekom izvanrednih situacija potrebno je sustavno kontrolirati te u tom smislu pozdravljamo ovo izvješće koje nam daje pregled nad njihovim stanjem, ali isto tako pokazuje i kako se sa njima upravljalo. Na žalost svjedoci smo da se pored uloženih napora događaju situacije kao što je slučaj s Đakovštinom, kada iz silosa nestane žito, ne samo ono koje pripada robnim zalihama, već seljacima i zadrugama koje su žito tamo pohranile. Dobro je što je Vlada odmah intervenirala i zatražila izvanredni nadzor skladišta, no ostaje loša poruka da se netko ipak usudio uzeti ono što mu ne pripada. U lipnju 2004. godine Vlada je donijela bilancu strateških robnih zaliha, kojom je određena vrsta, naziv, količina robe, te osnovni teritorijalni razmještaj, plan, kao i rokovi popune roba koje čine strateške robne zalihe nužno potrebne za život ljudi. U to su uključeni i naftni derivati, materijali i sirovine potrebni za proizvodnju u doba ratnog stanja, ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ili za zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa i elementarnih nepogoda. Naime, klimatske promjene u velikoj će mjeri utjecati i na prinos u poljoprivredi te će to pojačati neizvjesnost koja ta vrst proizvodnje ionako izložena zbog svoje osjetljivosti na vremenske uvjete. S druge strane, zbog proizvodnje biogoriva kojim se pokušavaju smanjiti emisije ugljičnog dioksida prošle je godine cijena nekih vrsta žitarica višestruko porasla. Posljedica je glad milijuna najsiromašnijih koji su zbog toga ostalih zbog ionako nedostatne hrane. Poremećaj cijena na tržištu poljoprivrednih proizvoda također utječe na stabilnost domaće proizvodnje, te je stoga potrebno stvarati i zalihe iz kojih će se moći intervenirati, kako bi se stabiliziralo domaće tržište. Sve to ukazuje na potrebu dobrog upravljanja robnim zalihama. A što nam o tome govori ovo izvješće? Iz njega se može zaključiti da je osnovna karakteristika poslovanja državnih robnih zaliha u 2008. godini povećanje prihoda poslovanja, a smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, smanjenje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja, te smanjenje obaveze za nabavu zaliha. Uz to su smanjeni i rashodi poslovanja, smanjeni su izdaci za financijsku imovinu, i otplatu zajmova te su povećani rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Godišnji popis roba državnih robnih zaliha obavljen je kod ukupno 75 pravnih osoba skladištara državnih robnih zaliha, te je ukupno obrađeno 88 inventurnih lista i zapisnika. Godišnji popis vlastitih skladišta osnovnih sredstava sitnog inventara proveden je kod ukupno 15 pravnih osoba, odnosno skladištara. O financijskim pokazateljima neću govoriti, jer bi se ponavljali već su prethodnici to istakli u svojoj raspravi. Prema strukturi robnih zaliha, vidimo da strateške zalihe čine 97% dok su tržišne 3%. U strateškim robnim zalihama u 2008. godini najveća su vrijednost 13 vrsta proizvoda koji čine 93% ukupnih zaliha, dok na ostale proizvode otpada svega 7% ukupnih zaliha. Najveća vrijednost je Eurodizel koji sudjeluje sa 26%, dok pšenica sudjeluje s 12%, meso, riblje ulje, ostale konzerve sa 11%, mazut s 9, cjelodnevni suhi obrok sa 6, Eurosuper95 i 98 sa 5%. Na ostalu stratešku robu otpada ukupno 7%. Treba napomenuti da je kontrola roba državnih robnih zaliha u 2008. godini izvršena nekoliko puta, te tim kontrolama nisu utvrđeni manjkovi. Tijekom 2008. godine program održavanja skladišnog prostora za smještaj državnih robnih zaliha realiziran je sukladno raspoloživim sredstvima ostvarenim od poslovanja s državnim robnim zalihama, te sredstvima iz državnog proračuna za pokriće fiksnih troškova vlastitih skladišta i njihovo tekuće održavanje. Ukupno utrošena sredstva za održavanje vlastitih skladišta u 2008. godini iznose preko 2 milijuna, 2 i pol milijuna kuna, a odnose se na pokriće redovnih troškova skladišnog poslovanja. Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju za davanje u zakup skladišno-poslovnog prostora sklopljeni su ugovori za neiskorišteni skladišni prostor u skladištima ravnateljstva u Zaboku i Škrljevu. Zaključno ću reći da iz ovog izvješća je vidljivo da se poslovanje s državnim robnim zalihama u 2008. godini nastavlja odvijati sukladno propisima, te da su povećani prihodi poslovanja smanjeni, i smanjeni prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Također su smanjena potraživanja i kratkoročna i dugoročna, a smanjene su i obaveze za nabavu zaliha. Uz to su smanjeni rashodi poslovanja, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma uz povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prvo želim vjerovati da Ravnateljstvo za robne zalihe nije krivo što je Vlada tek u listopadu 2009. u Sabor poslalo izvješće o stanju o 2008., jer znam da one ta izvješća završavaju negdje do travnja mjeseca. Pa je onda 6 mjeseci to izvješće bilo u Vladi, vjerojatno zato da se skrati za otprilike 80%. Jer ono što je danas pred nama je svega 20-ak% izvještaja kojega ravnateljstvo upućuje Vladi. I moram priznati da se Vlada dobro potrudila da iz izvještaja izostavi bilo koji podatak koji bi mogao poslužiti za raspravu o stanju u robnim rezervama pa zato i je veliki dio mojih prethodnika u svojim raspravama spominjao "Đakovštinu" kao primjer problema raspolaganja robnim rezervama mada je to po meni najmanji problem jer tamo je bilo samo 2 tisuće tona državne pšenice i svi koji se mučite s pitanjem gdje je ta pšenica, nije nikud odvezena, ni šleperima, ni brodovima, a nisu krivi niti živ-živ ovi vrapci od 5 kg koji obično obitavaju oko silosa gdje se čuvaju državne robne zalihe, ni ovi štakori od 120 kg koji obično kopaju rovove ispod tih silosa. Ta je pšenica samljevena i mljevena cijelu prošlu godinu i prodavana kao kruh, oblatne, pecivo. To smo manje-više svi koji smo htjeli to znati znali. Dakle, ni vrapci, ni štakori, ni šleperi nego se žito samljelo i prodalo. Ono što mene brine, je podatak o 740 milijuna kratkoročnih potraživanja, 55 milijuna dugoročnih potraživanja i podatak kojega ovaj put nema, a uvijek ga je dosad bilo koliko je otpisano potraživanja u 2008.? A s obzirom da je godišnji nivo otpisanih potraživanja, zadnji podatak kojeg se ja sjećam bio je veći od 100 milijuna kuna u jednoj kalendarskoj godini, možda će državni tajnik saznati taj podatak jer ga u izvještaju doista nema. E sada, kako je moguće da su takva potraživanja velika i zašto su otpisi potraživanja svake godine dosad kad se taj podatak davao u Saboru, bila veća od 100 milijuna kuna? Zato što robne rezerve potražuju od pojedinih hrvatskih poduzeća iznose ne od 100 tisuća, 200 tisuća, 300 tisuća nego ta potraživanja kreću od doduše manjih, od 20 pa recimo ako se ne varam najveći iznos potraživanja je 23 milijuna 724 tisuće kuna od jednog jedinog poduzeća, dok nastao recimo 2000. do 2002. i to je poznati "Klas" iz Nove Gradiške. Ima tu i potraživanja iz 1995., 1997., 1996., 1999., pa iznosi od 4 milijuna, 9 milijuna. Ovaj put neću reći da su recimo "Tuti fruti" najveći dužnici, ali recimo ima jedna firma koja nije platila 8 milijuna 300, a zove se "Europalent". Oni su strašno talentirani kad su državi uspjeli dužni ostati preko 8 milijuna kuna i dobro ime imaju, "Europalent". Možda poruka našim menadžerima da drugi put i takva nazivlja odabiru kad posluju s državom. Dakle, ne prihvaćam, ne mogu shvatiti da ravnateljstvo za robne rezerve još uvijek mora voditi pokušaje naplate za dugove iz 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., kako god želite. Kao da je robna rezerva bila samoposluga za neke. Odvozili su robu, nikad platili. Oni koji su imali političke pokrovitelje nisu bili dirani da ne postane ta lokalna zajednica socijalni problem. Koliko god vi jamstva za naplatu imali ili je stečaj u postupku pa traje 10 godina, ili je likvidacija pa je otpis potraživanja, ali interesantno da se neke te firme ponavljaju iz godine u godinu i nikako da se ne naplati dug i stečaj završi. Jedne te iste, sa dugovima većim od 10 milijuna. Ja se nadam da ne otkrivam državnu tajnu čitajući imena tih tvrtki i iznose dugova i kad su nastali. I mislim da je to trebao biti sastavni dio izvještaja jer ne vidim zašto Vlada od Hrvatskog sabora taji popis dužnika? Popis firmi koje su pokrale robne zalihe. Vjerojatno tadašnje ravnateljstvo su u najboljoj namjeri i vjeri prodavale robu iz zaliha njima, ali se ispostavilo da se radi o lopovima koji ne žele platiti svoje obaveze. To su, u tom popisu postoje jako poznate tvrtke, firme, poljoprivredne zadruge, ali i veoma egzotičnih naziva poduzeća iz Zagreba. Sretan sam što više "Tuti fruti" nije na popisu dužnika, vjerojatno je završio u stečaju. Drugo, svi su spominjali da je Vlada prvi put donijela bilancu od 2004., bilancu robne. Pa što onda? A ja tvrdim da je ta bilanca početak problema upravljanja robnim rezervama u Hrvatskoj jer je zastarjela po sadržaju robe koja se bi trebala čuvati u naravi, novcu, lokacijama i uz obećanom novcu iz državnog proračuna. Ja vas moram podsjetiti da stanje robnih zaliha ovisi o tome koliko će manjim dijelom oni ostvariti vlastitih prihoda, a najvećim dijelom koji će se iz proračuna odobriti to. Stanje robnih zaliha u ovom trenutku je na nivou jedne trećine bilanciranih potreba. Jedne trećina. Gospođa Kosor je seljacima obećavala da će im vratiti žito, a nitko im nije rekao da po bilanci žita bi trebalo biti 50 tisuća tona, ali da ono nikad ne prelazi više od 30 do 33 tisuće tona. Pa da je svih 26 tisuća tona vraćala ostalo bi svega 5, 6, 7 tisuća tona u robnim rezervama što je nedozvoljivo. Ali ne mogu razumjeti kako to da recimo naftnih derivata popunjenost se kreće od 21% kod benzina do 50% diesela svega, nakon što smo prošli u naše susjedstvo velike primjere kada je stvar stvarno nužno potrebna ili apsurdna da recimo specijalnih vozila i plovila nema nijednog, da kontejnere za stanovanje nemate nijednog, autokamp prikolice nemate šatori četvrtina, vreće za mrtvace uopće nemate, vreće za spavanje od 38 tisuća, 4 tisuće, poljskih ležajeva od 10 samo tisuća komada, samo pola, spremnici za vodu nula, cisterne nula, pokretnih kuhinja nema, plinskih svjetiljaka, ali nema ni sredstva za dezinsekciju vode, deratizaciju i dezinsekciju prostora u elementarnim nepogodama i situacija najpotrebnija sredstva. I onda se može desiti da naši mediji izvješćujući zbog Đakovštine iz Đakova kažu da su robne rezerve namijenjene prvenstveno za intervenciju države na tržištu ako dođe do poremećaja ili nesklada sa cijenama pa da zato postoje rezerve da država intervenira. Moramo načuti svi čemu služe u kojim slučajevima država smije aktivirati robne rezerve a ne smije ih aktivirati da utječe na cijene i ponudu i potražnju. stanje robnih rezerva po sadržaju vrijednosti, posebice nužnih oprema iz bilance ne odgovara ni minimumu potreba i bilancu gospodine državni tajniče pokušajte to barem svom ministru objasniti. Iz 2004. treba obnoviti,

Pa evo na početku moram postaviti pitanje zašto u ovom izvješću znači koji se odnosi na 2008. godinu raspravljamo tek sada u veljači 2010. godine. I na to pitanje sam očekivala odgovor od gospodina državnog tajnika, međutim u uvodnom izlaganju nisam ga dobila. I zbog takvog pristupa ovoj iznimno važnoj temi nameće se zaključak da Vladu o stanju državnih robnih zaliha izgleda uopće ne zanima, a svakako bi ju trebalo jer kroz robne zalihe Vlada bi hrvatskim građanima trebala garantirati tržišnu stabilnost u slučajevima gospodarskih poremećaja, odnosno u slučaju izvanrednih vremenskih nepogoda ili rata. Već kada raspravljamo o toj temi treba se vratiti u prošlost i podsjetiti da se u tom području događao teški kriminal što dokazuje činjenica da je u proteklom razdoblju u državni proračun RH bio oštećen za oko 400 milijuna kuna. Podsjećam riječ je o slučajevima gdje su tvrtke poslovale sa Državnim ravnateljstvo za robne zalihe na način da su kupovale raznu robu ali je nikada nisu platile. U najvećem broju slučajeva riječ je znači o poduzećima koja su otišla u stečaj. I država tu svoja potraživanja odnosno ravnateljstvo nikada nije naplatilo. Ove godine imamo danas često spominjan primjer kako se to upravljalo sa robnim zalihama poduzeća Đakovština gdje uz seljačku pšenicu vrijednu 14,5 milijuna kuna nestalo i dvije tisuće tona pšenice i tisuću tona kukuruza vrijednih 2,5 milijuna kuna koja su bile pohranjene kao državne robne zalihe. I ovaj primjer pokazuje na koji način država gospodari sa strateškim robnim zalihama, te umjesto da država zarađuje u poslovanju sa robnim zalihama, ona upravo zbog određenih kriminalnih radnji koji se očito događaju sa tim zalihama, što potvrđuje ovaj slučaj Đakovštine ona stalno gubi. I to je svakako alarm za uzbunu da se zbog sumnji na kriminalne radnje s robnim zalihama provede akcija i da se robne zalihe dobro pročešljaju. Rekla bih nešto o zakonu. Člankom 18. stavak 2. Zakona o strateškim robnim zalihama propisuje da država u slučaju nedostatka skladišnog prostora u određenim slučajevima robne zalihe može skladištiti i u skladištima pravnih fizičkih osoba, a Vlada Republike Hrvatske odlučuje uredbom koje su to osobe. Postavlja se pitanje po kojim kriterijima Vlada bira privatna skladišta, tko kontrolira stanje te robe i kako se to čini? Slučaj Đakovština pokazuje da su očito državne robne zalihe postale kako je rekao Lesar samoposluge iz kojih se uzima državna roba kada to pojedinim poduzećima zatreba opet na štetu države i svih građana Republike Hrvatske a da zakonom to nitko ne odgovara. Gledajući financijske rezultate poslovanja koji su navedeni u ovom izvješću za 2008. godinu vidljivo je da su prihodi poslovanja iznosili oko 107 milijuna i 200 tisuća kuna, a izdaci oko 111 milijuna kuna, financijski rezultat poslovanja u minusu iznosio oko 3 milijuna i 700 tisuća kuna, oni su neprenesenim dobitkom koji je bio prijašnjih godina, znači solidirao se ali činjenica je da je u 2008. godini razlika između prihoda i rashoda bila negativna znači da se dogodio manjak, odnosno gubitak. Vrijednost robnih zaliha strateških i tržišnih na kraju 2008. godine iznosila je oko 441 milijun kuna od čega najveći dio otpada na strateške robne zalihe u iznosu od oko 308 milijuna kuna. Međutim, zanimljivo je vidjeti potraživanja na kraju 2008. godine koje iznose skoro oko 800 milijuna kuna. Gledajući strukturu tih potraživanja najveća vrijednost vidimo čine kratkoročna potraživanja u iznosu od oko 740 milijuna kuna od čega na potraživanja od kupaca otpada iznos od 167 milijuna kuna, te preko 300 milijuna kuna u dionicama, udjelima u glavnici. ... se konačno na objavi popis onih poduzeća koja duguju državi za robu koju su kupili iz državnih zaliha koja duguje za tu robu, jer iskustva su pokazala da veliki broj poduzeća kupi robu, odu u stečaj i država ostaje bez tih sredstava, milijarde kuna odu u vjetar a nitko ne snosi odgovornost. Država opet namiruje tu robu i tako to ide u nedogled. Vidimo nadalje da je iz izvješća na strani 3 da je godišnji popis državnih robnih zaliha obavila 75 pravnih osoba, obrađeno je 88 inventurnih listi i zapisnika o provođenju godišnjeg popisa kod ukupno 75 pravnih osoba. Na 21 lokaciji popis su obavili sami skladištari. Nisu li među tim skladištarima koji su sami radili godišnje popise možda i skladištari iz Đakovštine te koliko je još takvih skladištara popisuje pšenicu krajem 2008. godine a koje uopće možda nema, jer ih država i prošle godine uvjeravala seljake da su silosi u Đakovštini sigurni za skladištenje njihove robe, ali robe više nema čak nije ostavljen niti koje zrno za vrapce, a da je vršen redovan nadzor tijekom godine, što je inače zakonska obveza toga vjerojatno ne bi došlo. Hvala lijepa. Hvala. I gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, direktore robnih zaliha. Pa evo, moram odmah na početku reći da ovo izvješće kad je bilo govora na Odboru za poljoprivredu da sam bio suzdržan vezano za to izvješće jer smatram da je to u najmanju ruku ono što poslije čitanja ovog izvješća i komparacije sa prethodnim iz 2007. godine mogao biti jer upravo u ovome izvješću kad gledamo ako malo detaljnije pogledamo vidimo da postoji jedna matrica koja se prepisuje, jedino ide promjena brojeva ali ostaje ono što je prisutno i što je već u nekim diskusijama bilo i rečeno i jedna nedorečenost pa po meni da li je to aljkavost ili ili neka cenzura da mi eventualno dobijemo samo dio toga jer sad sam čuo, nisam ni znao da robne zalihe prema Vladi idu sa većim izvješćem ali ipak kad ovo sve pogledamo sigurno bode u oči prvenstveno i ovaj segment kontrole skladišta. Upravo pitanje licenciranja tih skladišta, koja su to skladišta i da li su ona dovoljno sigurna ukazuje da to se ne radi na jedan kvalitetan način, pa i ono što sam i prošle godine kad uspoređujem kad je bilo 69 skladišta od 82 lokacije pregledano ili sada kada od 88 je 75 pregledano 67 lokacija i onda i sada je 74% toga prekontrolirano. ovdje je već dosta spominjano tih 21 mjesto koje gdje se obavlja samostalan popis. To je bilo lanjske 2007., to isto 2008., da li je to bilo i 2009. godine, da li je i ta eto iz mojeg Đakova Đakovština da li su i oni ti koji su u tih 21 i u kojima se vjerovalo a mislim da je zbilja to jedan od kvalitetnih bio silosa i jedno poduzeće koje ima svoju reputaciju i koje je imalo i kvalitetu rada. Međutim, evo vidite šta se dešava da takove afere devalviraju onda i rad pa i cjelokupni rad i ovu vrstu kontrole koje su robne zalihe radile upravo zbog toga što se postavlja pitanje kada će ovaj Sabor i ovom Saboru biti predočene kolike su te stvarne pohranjene rezerve. Kada ćemo mi to znati, posebno govorim govorim i vezano je za poljoprivredu jer ovih 12% ukupnih vrijednosti pšenice u ukupnim strateškim rezervama 12% je vrijednost pšenice sigurno zaslužuje jednu veću i pažnju i kontrolu. Posebno što evo sada ovaj slučaj ali i oni koji su se dešavali u bliskoj prošlosti o kojima je bilo već ovdje govora i o svim tim nestancima tih žitarica, o slučajevima da su te robne zalihe i rezerve i prodavale tu robu poduzećima pa nikada nisu platili. Uostalom, u ovim kratkoročnim potraživanjima i dugoročnim sigurno se to vidi. Isto tako, vidimo da je i pitanje ovih kreditnih obveza robnih zaliha još preko 200 milijuna. Prema tome, jedno s drugim maltene opet je ta 1 milijarda upitna koja se vrti. Da li da ju treba isplatiti ili dovesti odnosno naplatiti. Mi kad ovako čitamo to izvješće i zašto ga ne mogu prihvatiti kao takovo nego sam suzdržan u svemu tome. Jednostavno kad se naglašuje da je 9,97% smanjeno ne znam potraživanja, koja su to potraživanja, kako i na koji način, da li su ta potraživanja od kupaca kako su ona naplaćena i gdje su ti novci završili i kuda završavaju. Sve je to na neki način vrlo na jedan šturi način ovdje prezentirano i upravo zbog toga meni osobno donosi jednu dilemu koliko je to izvješće i točno i koliko je ono istinito. Druga stvar to je ono što sam govorio i prošle godine kad se govorilo o uvozu i izvozu pšenice kada su robne zalihe vrlo jeftine izvezle pšenicu država je poslije po skupim novcima uvozila tu pšenicu, istu takvu pšenicu mislim da taj nedostatak jedne smišljene politike vođenja robnih odnosno politike u robnim zalihama trebali bi ipak da budu osigurane u smislu da nemaju gubitaka u tim robama. Posebno smatram da potrebe korištenja tih robnih zaliha u dispoziciji jer to su robe neke koje normalno neće stajati pšenica deset godina jedna te ista, da budu na dispoziciji državi uvijek u onom momentu kada je to najpotrebnije. Ali isto tako da je u funkciji, da je mogu koristiti gospodarski subjekti. Međutim, jeftina jeftina prodaja, skupi uvoz, jedno s drugim ne ide i normalno da država kao takova na kraju prolazi lošije. Uostalom, lošije da prolazi pokazalo se evo i u ovoj Đakovštini gdje je jedino robnih robnih zaliha sada nedostaje i da ne kažem naših seljaka koji su ili previše vjerovali ili su najmanje bili upućeni u to. U isto vrijeme neka velika skladištenja koje su imali velike neke firme na vrijeme su kao izvezle tu robu pa ju sada onda poslije vraćaju, prerađuju, kao spasitelji dolaze a ispada da su država i naši seljaci najlošije prošli u cjelokupnoj ovoj ovoj akciji. Upravo zbog toga smatram da je i ovo pitanje Zakona o skladišnici koji smo završili još prije pola godine da nije zaživjelo na ovaj način a da je zaživjelo vjerojatno onda makar evo seljaci bi imali neku čvršću potporu da su ta njihova skladištenja na sigurnom. I kažem, licenciranje silosa prema europskim kriterijima je jedno od bitno pitanja i mislim da u tome dijelu isto robne zalihe moraju odraditi svoj posao i stvoriti da znademo ako smo već stavili tu robu u silose i ako nam je netko čuva da smo sigurni i da je ova država sigurna da će ta roba i biti i da će u ne daj Bože nekim hitnim slučajevima, biti dostupna da se može kao takva i koristiti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Evo ja ću svoju raspravu također započeti jednako kao i moji prethodnici, izražavanjem nezadovoljstva što se o ovoj informaciji, dakle o robnim zalihama za 2008. godinu raspravlja ovako kasno, dakle tek sada. Naime, recentna događanja u vezi s robnim zalihama čine ovu informaciju potpuno neaktualnom, mada je sigurno da i afera "Đakovština" ima veze s ovom informacijom, dakle s 2008. godinom jer je i ona posljedica istog načina rada u sustavu robnih zaliha kroz jedno jedno duže vremensko razdoblje. Dakle, i ta afera potvrđuje da se ovim sustavom upravlja loše, da sustav ima puno rupa, da tako slikovito kažem, kroz koje curi žito. Pokušat ću to argumentirati. Godišnji popis robnih zaliha za 2008. izvršen je kod 75 pravnih osoba skladištara državnih robnih rezervi, s tim da je inventura napravljena na 88 lokacija. Na 67 lokacija, dakle na otprilike 74% od ukupnog broja u inventuri su uz članove popisnih komisija koje su formirali sami skladištari, učestvovali i ovlašteni djelatnici Ravnateljstva za robne zalihe. Dakle, na 21 lokaciji inventuru su obavili sami skladištari državnih zaliha pa se s tim u vezi nameću određena pitanja. Primjerice, zašto inventura nije napravljena kod svih skladištara državnih robnih zaliha i to na svim lokacijama, jer samo na taj način bi se osigurali sveobuhvatni podaci i točan uvid u stanje robnih zaliha. Dalje postavlja se pitanje koji je bio kriterij za odabir skladištara kod kojih će se raditi inventura, odnosno kod kojih se to neće činiti. Zašto su ¼ inventura odradili skladištari sami? Zašto u sve komisije nisu bili uključeni ovlašteni djelatnici ravnateljstva? Ako je svaka četvrta inventura od ukupnog broja onih koje su odrađene jer podsjećam, za jedan broj zapravo se inventure uopće nisu ni radile, dakle obavljena bez prisustva ovlaštenih djelatnika ravnateljstva, koliko su zapravo podaci dobiveni inventurama točni i koliko im se može vjerovati. Što otvara prostor za izražavanje sumnje? Pa već sam podatak o utvrđenom inventurom manjku. Naime, na svih 88 lokacija kod 75 skladištara državnih robnih zaliha utvrđen je manjak u ukupnom iznosu od 4 636 kuna i 52 lipe. Moram reći da sam u svom radnom vijeku odradila dosta inventura u jednoj državnoj instituciji, dakle u jednom malom, relativnom malom sustavu moje mi iskustvo govori da u jednom velikom i disperziranom gospodarskom sustavu kakav su robne zalihe inventurni manjak u tako simboličnom iznosu ne može biti ni realan ni točan nego je on naštiman. Bilo bi doista prekrasno da utvrđeni manjak jest realan i istinit jer bi to bila potvrda da je sustav visoko uređen, da ima vrlo efikasne interne kontrole. Međutim, upravo afere kojima svako malo svjedočimo demantiraju svaku pomisao da je riječ o uređenom sustavu. Jer kako je moguće da u jednom uređenom sustavu nestanu deseci tisuća žita? Kakve to ptice, evo spominjao ih je kolega Lesar, mogu pozobati tako ogromnu količinu žita, osim ako nije riječ o dobro informiranim pticama koje odlično znaju da mogu krasti i da im se ništa neće dogoditi, odnosno da će država sve to vratiti ili bolje reći da će narod sve to pozlatiti. Inventura ili godišnji popis imovine je jedan vrlo ozbiljan posao i sigurna sam da popis robnih zaliha nije odrađen ovako kako jest odrađen, na zakonit način. Da se u velikom broju slučajeva nije ni bilo na licu mjesta već su uzimani podaci iz knjigovodstvenih evidencija, nije se sigurno u skladištima mjerilo, vagalo, brojilo. Ako se i došlo u skladište inventura je odrađena narodski rečeno odokativnom metodom. Posljedica takvog rada je da knjigovodstveno stanje robnih zaliha uopće nije usklađeno sa stvarnim stanjem na terenu. Država zapravo ovoga trenutka doslovno pojma nema čime raspolaže kad su u pitanju državne robne zalihe i sva je sreća zapravo što se eto nisu dogodile neke veće prirodne ili ekološke nesreće, katastrofe u kojima bi država morala intervenirati robama nužno potrebnim za preživljavanje u takvim situacijama, dakle robama koje u tim trenucima znače život ili smrt jednog velikog broja građana. Da zaključim, inventurom moraju biti obuhvaćena sva mjesta robnih rezervi, dakle sve gdje se one čuvaju, u svim popisima moraju aktivno sudjelovati i ovlašteni djelatnici Ravnateljstva za robne zalihe i inventure se moraju odrađivati na zakonom propisani način, s tim da se najtočnije stanje može utvrditi provođenjem izvanrednih nenajavljenih popisa, odnosno inventura. eto na takav način može se osigurati jedan istinit uvid u stanje robnih zaliha i samo tako se mogu učinkovito sprečavati krađe i ostali vidovi zlouporaba. Hvala lijepa.

Izvješće o obavljenim revizijama.